nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu

glasanje.Hvala.Primenom elektronskog sistema utvrđeno je da je u sali prisutno u ovom trenutku 182 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru, odnosno prestanku funkcija, to su tačke od 10. do 18. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 12) i 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Deseta tačka.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 183, za – 183.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke. tačka.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.

tačka.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke, tačka.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 183, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog tačka.Pre nego što pređemo na glasanje o ovoj tački dnevnog reda, podsećam vas na odredbe člana 201. st. 3. i 4. Poslovnika koje glase:„U toku pretresa na sednici nadležnog Odbora i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana, pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.O Predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni, odlučuje u celini, javnim glasanjem.“U sladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici izabere Snežana Bjelogrlić, sudija Osnovnog suda u Ivanjici, čiji je predlog osporio narodni poslanik Miloš Terzić.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – pet, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila Snežanu Bjelogrlić za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova bez osporenog kandidata, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke, u celini.Inače, kada je reč o ovom predlogu koji je osporen, nije reč ni o kakvom osporavanju koliko sam ja razumeo, reč je o proceduralnim pitanjima, da ne bi u javnosti ispalo da je reč o nekom problemu, već jednostavno, pošto je nespojivost funkcija na koje je u međuvremenu izabrana sa ovim mestom predsednika suda na koji je ona konkurisala pre nego što je došla do tog izbora. To je bio osnovni

Terzić.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, nije glasalo 184.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Zlatoja Ankića za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova bez osporenog kandidata, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke,

taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dame tačka.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno 184, za – 184.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo narodni poslanici, završili smo glasanje o tačkama dnevnog reda od 10. do 18.Pre nego što dam pauzu samo želim da vas podsetim da ćemo…Molim?(Đorđe ne možeš sada da nastaviš, zato što imaju poslanici pauzu.Vidite kako izgleda kad neko zloupotrebljava to što sam ja predsednik Skupštine, ali ne ide mu to od ruke.Samo ruke.Samo želim da vas podsetim još jednom, pošto smo se tako dogovorili na Kolegijumu, a dobro je da to znate, zbog svog vremena i uopšte aktivnosti koje imate, mi ćemo danas popodne, sada ćemo imati pauzu od 14 do 15 sati kao i svakoga dana, popodne ćemo nastaviti raspravu o kodeksu ponašanja narodnih poslanika.Tu raspravu ćemo nastaviti i sutra raspravu ćemo nastaviti i sutra ujutru, prvo će biti, kao što znate, objašnjenja, odnosno postavljanje pitanja, a nakon toga koliko još ostane poslanika da učestvuje i u raspravi i biće glasanje o svim ostalim tačkama dnevnog reda o kojima nismo nismo glasali.Time ćemo sutra završiti praktično rad, čak verovatno možda i do 14 sati, a to smo obećali da to uradimo zbog toga što, kao što znate, jedan deo naših građana katoličke vere slavi Božić. U tom smislu je nešto što… nećemo raditi sutra popodne i u petak. U subotu nastavljamo sa radom, gotovo sigurno, još nismo zakazali, ali imaćemo sednice i u nedelju i u ponedeljak i u utorak, zato što u utorak u ponoć zatvaramo i završavamo redovno zasedanje u 24.00 časova.Sada dajem pauzu od